**Maja Gojković** Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem

jedinice.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 119 narodni poslanik i da imamo uslove rada.Nastavljamo rad i prelazimo na odlučivanje o tačkama od 16. do 27. dnevnog reda sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Tačka prva za glasanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca, za Projekat izgradnje autoputa E-763 deonica Surčin – Obrenovac,

136, protiv – tri, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona u

za Projekat izgradnje autoputa E-763 deonica Surčin – Obrenovac, između Vlade Republike Srbije, koje predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i Kineske Eksport-import banke, kao Zajmodavca u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje projekt autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u

u načelu.Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, Saša Radulović i poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje

nije prihvatila amandman.Pošto smo završili sa odlučivanjem o amandmanima.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje projekt autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u

i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u

smo završili sa odlučivanjem o amandmanima.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazum o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u

usvojila Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku, u

Srbije.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u

odluke.Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije, na period od pet godina, izabere kandidat Čedomir

Čedomir Radojčića za člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije.Čestitam izabranom kandidatu i želim mu puno uspeha u radu.Prelazimo glasanje i izabrali članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije, sa lista kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači, PREDLAGAČI.Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece.Kandidati su Radoje Kujović i Radoslav Nikolić.Stavljam Nikolić.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabere Radoje

da se za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabere Radoslav

170.Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita deca izabrala Radoja Kujovića.Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije na predlog univerziteta akreditovanih u Republici Srbiji.Kandidati su prof. dr Vladimir Tomašević i Goran Petrović.Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabere prof. dr Vladimir

dobijenih glasova, za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije na predlog univerziteta akreditovanih u Republici Srbiji izabrala Gorana Petrovića.Pošto smo završili glasanje i izabrali članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije,

na glasanje predlog da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, na period od četiri godine, izabere kandidat Danica Marinković.Zaključujem

da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije,

Srbije.Hvala.Ovim smo glasanje završili.Nastavljamo današnji rad u skladu sa Poslovnikom, pošto kaže da mora odmah na početku, moje pitanje da li neko od ovlašćenih predstavnika ili predstavnika želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?

juče za 10.00 sati glasanje, a za 14.00 sati nastavak sednice. I kada počne sednica u 14.00 sati, onda možete da primenite član 287. i da postavimo pitanja.Imali

za jedno pitanje za koje smo se složili, uz proteste određenih poslaničkih grupa, da ne može. I ako ste vi već zakazali nastavak sednice za 14.00 sati, ne možete sada da ga zakažete

Dame i gospodo narodni poslanici, ja postavljam pitanje Aleksandru Vučiću

da bi se smenila Jorgovanka Tabaković sa funkcije guvernera Narodne banke Srbije? Postupak je komplikovan, ali se može sprovesti, a Jorgovanka Tabaković je teško kompromitovala tu funkciju

i ne stavljajući znakove navoda.To je krivično delo za koje nije propisana bog zna kako velika kazna zatvora, ali za intelektualce to je kao smrtna presuda. Za jednog intelektualca bolje da pogine nego da ga uhvate kao falsifikatora. Nadam se da u vašim redovima još uvek ima intelektualaca koji razumeju ovo što govorim.Naravno, govorim.Naravno, nisam veliki optimista da ćete nešto učiniti po ovom pitanju, imajući u vidu slučaj Tomislava Nikolića za koga je utvrđeno da je stekao zvanje mastera ekonomije, a da nijedan jedini ispit na fakultetu nije polagao. Dobro, njemu su upisivali ocene a da se nije pojavljivao na ispitu. Morao je mnogo energije profesor LJubiša Stojimirović da uloži, da trči od jednog do drugog svog kolege, da izmoli pozitivnu ocenu, nekada i vrlo visoku ocenu. Iako smo razgledali diplomski master rad Tomislava Nikolića, nismo mogli da ustanovimo da je od nekog prepisivao jer je tako lošeg kvaliteta da je to nemoguće od nekoga prepisati. Jednostavno, nema uzora, ne postoji.Kod

i nema strožeg prekršaja u akademskoj zajednici, nema goreg prekršaja u akademskoj zajednici. Ako ćemo i to tolerisati i ako će Aleksandar Vučić ostati pasivan po tom pitanju, a Jorgovanka Tabaković je kandidovana kao kandidat vaše stranke, očekujemo da stranka iz moralnih razloga zatraži njenu ostavku. Ako smatrate zaista da je plagiranje nedozvoljivo, ako smatrate da je plagiranje poželjno i očekivano i uobičajeno,

Dakle, ona je bila skromnih prohteva u ovoj intelektualnoj krađi.Teške te posledice ima po društveni moral. Videli ste kada su uhvatili u plagijatu mnogo blažeg karaktera neke nemačke ministre, da su oni odmah podnosili ostavku. Ništa. Kako nećemo kada se sa Nemcima sada najviše družimo i najbliži smo sa njima? Poštovana predsednice, postavljam poslaničko pitanje MUP-u, Ministarstvu pravde i Ministarstvu odbrane.Opšte je poznato da ministar odbrane svake zemlje, pa i Republike Srbije, treba da ima, pored ostalih, izuzetne moralne vrednote.

Šutanovac je Vojsku Srbije sveo na niži nivo nego što je lovačko društvo. Šutanovac je veliki deo najboljeg starešinskog kadra penzionisao u najboljim godinama života, kada su uveliko bili radno sposobni i iskusni. Dragan Šutanovac je uklonio iz Vojske Srbije 26 srpskih generala, ratnih komandanata, načelnika sektora i uprava.Da li je tačno,

Da li je tačno, a tvrdim da jeste, pitam nadležna ministarstva, da je Dragan Šutanovac kao ministar vojni dodelio svom najboljem drugu Aleksandru Babcu poslove u vrednosti od 156 miliona dinara i da je u vremenu od 2008. godine do 2010. godine potpisao desetine ugovora sa firmom „Medikalker“ u kojoj je njegov najbolji drug Babac bio direktor marketinga?Da li je tačno, a tvrdim da je tačno, da je ministar vojni Dragan Šutanovac platio nadogradnju tj. da je opravak softvera za VMA u iznosu od 850 miliona evra, što je četiri puta više nego što je kompjuterski program koštao kada je bio kupljen?Da li je tačno, a tvrdim da je tačno, da je Dragan Šutanovac kao ministar vojni naredio da se helikopterom prevozi hrana za konje, odnosno seno?Da li je tačno, a tvrdim da je tačno, da je Saša Radulović, poznatiji kao kralj stečaja, kao stečajni upravnik građevinskog preduzeća „Novi autoput“ milionski vredne računovodstvene poslove dao kompaniji „Biznis servis“ koja je registrovana na njegovu suprugu u kojoj je Saša Radulović bio suvlasnik?Da li je tačno, a tvrdim da je tačno, da je Sašu Radulovića Agencija za licenciranje stečajnih upravnika kaznila sa 100 hiljada dinara, a Privredni sud u Beogradu razrešio dužnosti stečajnog upravnika?Dozvolite

dinara“.Poštovani građani, Radulović se deklarisao kao borac protiv burazerske i kumovske politike.Pitam Ministarstvo za državnu upravu da li je tačno, a tvrdim da je tačno, da je na odborničkoj listi Skupštine opštine Vračar u Beogradu stavio Kljajić Ivana i ženu mu, Kljajić Oliveru, Petronijević Milenka, kuma Kljajić Ivana, Petronijević Draganu, ženu Petronijević Milenka, Babić Srećka i njegovu ženu Babić Draganu? E, tako se on bori protiv burazerskih politika.Radulović je kao stečajni upravnik dobio 495 mesečnih naknada, naknada, prostom računicom dolazimo do cifre 50 miliona dinara, koju je politički luftiguz kradulović stavio u svoj džep. Hvala. Zahvaljujem Ministarstvu poljoprivrede, a vezano je za imovinu prethodnih zadruga koje su otišle u stečaj, da li će ta imovina imati mogućnost da se prevede, odnosno da se prenese u novoformirane zadruge koje će nastaviti krupnitet radova tih zadruga, jer smo svedoci da je zadrugarstvo potreba i obaveza svih nas, da se pomogne poljoprivreda, da se ljudi udruže i da na taj način svi mladim poljoprivrednim proizvođačima i ostalima obezbedimo da se lakše obavlja poljoprivredna proizvodnja?Drugo pitanje, Ministarstvo rada i socijalne politike, pošto znamo da u prethodnom periodu smo imali katastrofalne privatizacije, od 2000. godine, pa na ovamo to su bile tajkunske privatizacije gde su tajkuni uništili celokupnu radnu snagu u celoj Srbiji, sa posebnim akcentom na jugoistok Srbije. Postavio bih pitanje da li će imati mogućnost, pošto imamo i odluke Privrednog suda, da se obezbede sredstva za sve one radnike koji su izgubili svoja radna mesta,

da se treba naplatiti, a imamo i dogovor nadležnih, nadležnog Ministarstva privrede, Ministarstva socijalne zaštite sa gradom Nišom, da se tim ljudima isplate sredstva? će to biti isplaćeno i u Nišu i na jugoistoku Srbije, jer ima veliki broj radnika koji imaju svoja potraživanja i očekujem da će njima biti to isplaćeno u toku naredne, 2017. godine?Još jedno pitanje koje je bino za sve nas. Juče je bila je bila sednica Vlade gde je donesena odluka da se formira telo koje će pratiti natalitet u Srbiji, gde je naš premijer Vlade predsednik tog tela, gde je ministarka iz ministarstva nadležnog za te stvari njegov zamenik. Pitao bih koji će biti pravci rada tog ministarstva?Mogu da kažem primer dobre prakse, opština Svrljig, gde smo mi kao kao Ujedinjena seljačka stranka potencirali da se donese odluka i odluka je donesena u budžetu, da se odvaja po 250 hiljada dinara za svaku novostvorenu bračnu zajednicu, da se obezbedi radno mesto kroz samozapošljavanje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a za seoska područja da se izdvaja 350 hiljada dinara, i da svaki bračni par koji formira bračnu zajednicu može da uplaćuje, da mu opština pomaže preko Nacionalne službe za zapošljavanje za formiranje gazdinstva i da preko tog gazdinstva on sebi uplaćuje poljoprivrednu penziju, a može i otvoriti neku svoju radnu aktivnost, neko svoje preduzeće i u selu, gde će imati obavezu da naredne dve godine tim sredstvima uplaćuje sebi radni staž. Mislim da je to primer dobre prakse, jer trebamo stvarno davati veliki prioritet jugoistoku Srbije.Još jednom zahvalnosti Vladi Republike Srbije na čelu sa našim premijerom, jer je ovo prava stvar da se ovako radi i da se pomaže jugoistok jugoistok Srbije kroz politiku koja će razvijati, ostavljati mlade ljude, stavljati akcenat na novorođenu decu i na novostvorene bračne zajednice, još jednom ću kao čovek sa tog područja, iz Svrljiga, u potpunosti podržavati sve mere koje predlaže Vlada Republike Srbije na čelu sa našim premijerom. **Vladimir Marinković** Zahvaljujem, kolega Miletiću.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Hvala.Poštovani predsedavajući, iskoristiću ovu priliku da postavim pitanje prvo ministru Stefanoviću, vezano za progon

napadnut, pretučen i to, nažalost, nije prvi put. U opštini Topola se već duže vreme sprovodi teror nad svakim opozicionim delovanjem i to je juče dobilo novi oblik fizičkog nasilja napadom na jednog odbornika. Očekujem u roku od 15 dana odgovor od ministra Stefanovića koje je mere preduzela policija i dokle se stiglo u istrazi i da li je ovo što se dešava u Topoli samo jedan od primera koji nas čeka u budućnosti ili će ova država uraditi nešto da se zaustavi progon nad političkim protivnicima?Sledeće pitanje je vezano za stanje u pravosuđu i tzv. borbu protiv kriminala i korupcije. Tu postavljam pitanje predsedniku Vlade i ministarki Kuburović, šta će država da preduzme kako se ne bi ponovo desilo, kao što smo mogli iz medija da saznamo pre neki dan, da osoba koja ima egzotični naziv Mali Ugar, optužen za ubistvo, u stvari za nekoliko ubistava, posle dve godine bekstva konačno priveden pravdi pre godinu dana, a onda pušten da se brani sa slobode, kako kaže u objašnjenju portparol suda, da sud uvek teži da zameni težu meru onom lakšom zakonskom merom, pa je eto našla za shodno da optuženog za najteža krivična dela, za ubistvo, sa debelim dosijeom, jer su već neka ubistva toj osobi i dokazana, pusti na slobodu.Da li građani Srbije treba da budu zabrinuti što takve osobe šetaju slobodno među nama i da li država će nešto preduzeti kako bi zaustavila to, kako bi se sredilo stanje u pravosuđu, a ne da nam se ponavlja iz slučaja u slučaj da imamo protiv svih, da tako kažem, omiljenih kriminalaca Aleksandra Vučića, zastarevanje slučajeva, oslobađajuće presude i da Srbija ponovo postaje sigurna kuća za brojne kriminalce koji ovde danas dolaze i slobodno mogu da šetaju, ali, nažalost, i da nastave da se bave kriminalom, pa imamo sve veći broj najtežih krivičnih dela i sve veću ugroženost građana?Ove stvari mislim da zahtevaju odgovor države. Odgovor države svakako ne mogu da budu akcije kao što je recimo, akcija „Rezač“. Ona je zanimljiva, jer pre godinu dana u velikoj akciji, kako je tada ministar policije objašnjavao, na televiziji se pojavljivao gotovo neprekidno 48 sati na svim mogućim medijima, i radio ono što danas kaže da nije posao ministra policije, da vodi istrage, a on je tada izlazio i objašnjavao građanima Srbije kako je uhapšeno 80 ljudi koji su krivi za ne znam koliko raznih krivičnih dela i za ne znam koliku materijalnu štetu da su naneli državi. Danas, godinu dana tačno posle, ni jedna jedina optužnica protiv 80 ljudi nije podignuta, ni jedna jedina.Postavljam pitanje da li je to borba protiv kriminala i korupcije? Šta građani mogu da očekuju ako tako s jedne strane imamo spektakularna tzv. hapšenja i borbu protiv kriminala i korupcije koje nemaju nikakav epilog na sudu, a sa druge strane da se optuženi protiv kojih se vodi krivični postupak pred sudovima za najteža krivična dela puštaju da se brane sa slobode? Šta građani treba da očekuju?Iskoristio bih ovu priliku na kraju da postavim ministru policije pitanje da li je, pošto je rekao da policija još uvek vodi predkrivični postupak, da li je policija saslušala u svojstvu građanina

Znači, prošlo je više od sedam meseci od tog trenutka i da li je on saslušan da kaže koji su to pojedinci iz vrha gradske vlasti koji su organizovali rušenje u Savamali? Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala, kolega Đurišiću.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo.Izvolite, kolega. Zahvaljujem, predsedavajući.Prvo pitanje je za predsednicu parlamenta, gospođu Maju Gojković. Naime, juče smo, kada smo završavali sednicu, čuli od nje da je nastavak sutra u 14.00 časova, kreću prvo poslanička pitanja, pa amandmani, evo ga zapisnik, evo ga stenogram sa jučerašnje sednice, što i jeste u praksi sa dosadašnjim radom Narodne skupštine, jer svaki put kada je bio dan za glasanje ista nije dozvoljavala poslanička pitanja. Postavljamo pitanje, kako je sada odstupila od primene Poslovnika i kako sada pred samo glasanje na sednici koja nije bila za to najavljena, a po dosadašnjoj praksi nisu mogla da se postavljaju pitanja, mi imamo postavljanje poslaničkih pitanja?Drugo pitanje je upućeno predsedniku Vlade, gospodinu Aleksandru Vučiću. Naime, kao što smo juče videli, Tužilaštvo za organizovani kriminal je odustalo od daljeg procesuiranja Mlađana Dinkića, pa postavljamo pitanje – ko štiti Mlađana Dinkića? Kome treba Mlađan Dinkić? Zašta je Mlađan Dinkić toliko jak u Srbiji? Kakve veze Mlađan Dinkić ima sa Aleksandrom Vučićem, kada isti ne može da bude procesuiran? Sam Aleksandar Vučić je u Narodnoj skupštini nosi robijaško odelo Mlađana Dinkića nazivajući ga najvećim lopovom. Sam gospodin Vučić je pominjao da je kriminal i korupcija glavna odrednica, evo, gospodin kolega poslanik ima tu sliku, pominjao je da je borba protiv kriminala i korupcije glavni zadatak njegove Vlade, a onda dobijamo slučaj Dinkić. Dobijamo slučaj da Mlađan Dinkić ne može da odgovara. Onda molim poslanike vladajuće većine da nikada kada se budu javljali za reč više ne pominju period pre njihove vlasti, zato što oni sistemski pokrivaju sve što je učinjeno pre njihove vlasti i uzimaju te kadrove, pa blagajnik i šef kabineta Mlađana Dinkića, Ivica Kojić koji će sada šef kabineta Aleksandra Vučića.Sledeće pitanje bih uputio bih uputio Ministarstvu pravde, republičkom javnom tužiocu i šefu VBA. Pošto se ovde dosta u Narodnoj skupštini govorilo o raznim aferama, špijunima itd, vidim da je to bio hobi velikog broja narodnih poslanika i generalno mi volimo paušalno da pričamo o takvim stvarima, mene zanima, mi smo ovde postavljali pitanje vezano za Momčila Perišića, šta je sa krivičnom prijavom koju je Uprava bezbednosti tadašnje Vojske Jugoslavije posle hapšenja Perišića podnela i protiv Aleksandra Dimitrijevića, generala načelnika Uprave bezbednosti i njegovih najbližih saradnika, Gajić Branka, Bilinac Blagoja i Marković Velisava? Ta krivična prijava je po gašenju vojnog pravosuđa nestala, pa bih molio da Republički javni tužilac, Ministarstvo pravde i VBA uđu u trag toj krivičnoj prijavi i da nas obaveste šta se sa istom dešava.Zašto je podneta? Evo kako se uspostavila saradnja između najviših organa države i stranih obaveštajnih službi, u ovom smislu američkih. Pomenuti Dimitrijević sa svojim saradnicima, zamenikom generalom majorom Gajićem, Bilinac Blagojem, pukovnikom načelnikom operativnog odeljenja, Marković Velisavom, pukovnikom načelnikom analitičkog odeljenja i i zajedno sa još nekim starešinama i civilima, u periodu od 5. novembra 1997. do maja 1998. godine, sačinio je platformu za kontakte sa predstavnicima Američke obaveštajne službe CIA i Vojno obaveštajne službe DIA i odneo je na potpis načelniku Generalštaba Momčilu Perišiću. Po toj platformi održano je 10 sastanaka u Beogradu, u ulici Andre Nikolića broj 21. Sa američke strane bili su Bredli Knop, načelnik Kabineta direktora DIA, Ernes Fišter, vojni izaslanik SAD u SRJ, Šonfit Patrik, predstavnik CIA u ambasadi SAD u Beogradu, Dejvid Rouzman iz centrale CIA, Dejv DŽejmson i drugi.Kontakti su vođeni strogo zatvoreno i, između ostalog, mi smo Amerikancima predali podatke o organizaciono-formacijskoj strukturi obaveštajno-bezbedonosnih snaga Vojske Jugoslavije i njihovom delokrugu, nadležnostima i zadacima. čitava formacija Vojske Jugoslavije u celini, terorističke delatnosti na prostorima bivše SFRJ, posebno KiM i BiH, političko-bezbednosna situacija na KiM, mere državnih organa na sprečavanju terorističkih akcija uz angažovanje jedinica MUP-a, obećanje da jedinice Vojske Jugoslavije neće biti upotrebljene, stanje u Crnoj Gori itd, Svih 10 sastanaka je dokumentovano po datumu, vremenu i mestu održavanja. Opisanim radnjama imenovani su tajne vojne podatke i dokumenta saopštili ili predali predstavnicima Američke obaveštajne službe, prikupljali za nju podatke i pomagali njen rad, čime su prouzrokovali teške posledice za bezbednost Vojske Jugoslavije u vojnu moć zemlje, čime su izvršili krivično delo špijunaže iz člana 128. stav 5, u vezi stava 1. OKZ.Dakle, ovde postoji direktna dokumentacija i ja imam tu pomenutu platformu, sačinio je načelnik tadašnje Uprave bezbednosti Aca Dimitrijević, a potpisao načelnik Momčilo Perišić. Sa ovim je bio upoznat i uključen tadašnji šef RDB

Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, pitanje upućujem Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Da li se razmišlja o sve češćim zahtevima đaka, nastavnika i roditelja da se u obrazovni sistem, i to od osnovne škole, uvede predmet mediji i obrazovanje? Mediji i obrazovanje ne kao deo postojećih predmeta građanskog vaspitanja ili informatike, već kao poseban predmet.Medijska predmet.Medijska pismenost je prethodnih pet-šest godina postala predmet brojnih debata i nekih istraživanja koje smo u zadnje vreme mogli da vidimo i ovde prilikom prezentacije u Beogradskom medijskom centru. Često se pominje medijska pismenost i u kontekstu evropskih integracija, odnosno kao vrlo važan faktor na polju demokratizacije razvoja građanskog društva u Srbiju. U svetu najveću pažnju medijskoj pismenosti poklanjaju Australija, Kanada, Velika Britanija, Južna Afrika, skandinavske zemlje, Izrael, Rusija, a u našem najbližem okruženju je Crna Gora, koja je već taj predmet uvela kao izborni predmet u gimnazijama.Brojna istraživanja, kao što rekoh, u poslednje vreme govore o tome koliko je važna medijska pismenost za obrazovni sistem svake zemlje. Tako smo imali priliku pre par nedelja u Beogradskom medijskom centru da čujemo istraživanje koje je rađeno za region, gde su bile obrađene zemlje Albanija, BiH, Makedonija, Crna Gora i Srbija. Naravno da se tu došlo do nekih zaključaka u smislu potrebe edukacije na ovu temu, kao i osnovnih faktora koji nikako da se otklone ne bi li ovaj predmet ušao konačno, odnosno odnosno ne bi li medijska pismenost ušla konačno kao obavezni predmet u obrazovanju.Još jedno istraživanje koje je početkom 2016. godine na tu istu temu urađeno je

Naime, 3.700 ispitanika đaka završnih razreda, maturanata i maturantkinja, njihovih roditelja i nastavnika je anketirano. Opšti zaključak je da se sve tri ispitane kategorije nikada nisu srele sa programima medijske pismenosti.Na kraju, svi zagovornici medijske pismenosti, od analitičara, urednika medijskih kuća, nastavnika, profesora univerziteta, nevladinog sektora, odnosno nevladinih organizacija koje se bave ovom temom, složni su u jednom, a to je da svakako treba početi sa medijskim obrazovanjem i vremenom ga usavršavati i prilagođavati novim uslovima. Hvala. Zahvaljujem, kolega Jelenkoviću.Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić.Izvolite, kolega Milojičiću. **Radoslav Milojičić** Hvala, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, nisam planirao ovo pitanje, ali evo pitanje za predsedavajućeg zašto nema nijednog poslanika SNS? Da ne nastupa svojim igračkim umećem negde Tomislav Nikolić na trgu, pa su otišli da ga gledaju, pošto smo videli u prethodnom periodu da je on vrlo sklon tim igrama i da to vrlo dobro izgleda, nažalost po zemlju Srbiju?

privedeno, maltretirano. Ti ljudi koji imaju porodice, svoj integritet, ime i prezime, su uhapšeni kao da su najgori kriminalci, kao da su najgori šverceri droge, kao što je Zvonko Veselinović koga premijer Aleksandar Vučić drži uz sebe da mu rešava konflikte u SNS.To su ozbiljni su ozbiljni ljudi. Neki su bili predsednici opština, neki su bili ministri, neki su se bavili ozbiljno svojim poslom. Svi su privedeni uz pozornicu tv kamera. Direktan prenos je išao na raznim programima o hapšenju tih ljudi.Godinu dana posle toga, nema nijedne reči o tome. Tim ljudima je zamrznuta imovina. Ti ljudi su blaćeni. Ti ljudi ne mogu da se pojave nigde u javnosti,

umesto da se bavi pravom borbom protiv kriminala i korupcije i da pohapsi prvo Zvonka Veselinovića, Nikolu Petrovića i ostale kriminalce, on je hapsio, vidite, gle čuda, ljude koji su bili ili su još uvek u DS, kako bi kako bi se politički osvetio. Sve je to urađeno uz snimanje tv kamerama i direktnim prenosima za novogodišnje i božićne praznike. To je sramota i to se nije dešavalo ni 1945. godine u zemlji Srbiji.Postavljam pitanju ministru policije koji je sav srećan tog dana, pokvarivši tim ljudima i njihovim prijateljima i njihovim porodicama, ne samo novu godinu, nego im pokvarivši život, šta se dešava sa tim? Šta se dešava sa akcijom „Rezač“? Šta se dešava sa osamdesetoro uhapšenih? Zašto ne dobiju oslobađajuću presudu? Zašto protiv njih nisu pokrenuti postupci? To je služilo samo za zamajavanje naroda pred novogodišnje i božićne praznike, kako narod ne bi razmišljao o tome da nema za novogodišnju i božićnu trpezu, već da gleda ružičaste televizije sa lažnim kriminalcima i lažnim hapšenjem. Postavljam pitanje ministru policije, šta se sa tim dešava?Drugo pitanje, postavljam ministarki Zorani Mihajlović, da li je moguće da u 2016. godini, u Kruševcu imamo getoizaciju romske populacije. Romsko naselje „Marko Orolović“ u Kruševcu je ograđeno zidom od 160 metara i tri metara visine. Nije ostavljen protivpožarni put, nije ostavljen put kojim mogu da prođu kola hitne pomoći ili vozila policije, što nije u skladu ni sa zakonom. Demokratska stranka se već 27 godina zalaže za ravnopravnost bez obzira na versku, političku i nacionalnu pripadnost. Ko je dao građevinsku dozvolu?

Demokratska stranka se oštro protivi getoizaciji romske populacije u 2016. godini. Da li je to možda prisećanje mladosti Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, šta su radili devedesetih, pa to žele da rade i 2016. godine, što je naravno nedopustivo.Treće

Hvala kolega Milojičiću.Reč ima narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite. **Saša Radulović** Prvo pitanje ide predsednici Narodne skupštine. Čuli smo malopre od predstavnika SNS da druge poslanike naziva političkim luftiguzima. Pa, je pitanje za predsednicu Narodne skupštine da li to urušava dostojanstvo Narodne skupštine? Da li je to uvreda? Zašto dozvoljava takav rečnik u Skupštini? Kada se kaže da je Skupštinu pretvorila u otirač izvršne vlasti, onda kažnjava poslanike, a s druge strane dozvoljava ovakav govor u Skupštini. Ovo je naravno zabranjeno Poslovnikom, članom 107. Znači, poslanici ne smeju na ovakav način da se obraćaju drugim poslanicima, širi se nekultura na ovakav način, a u stvari najviše govore o sebi, odnosno ne vređaju druge poslanike, na takav način ih ne mogu uvrediti ali vređaju dostojanstvo Narodne skupštine i vređaju sve građane Republike kad im upućuju ovakve poruke.Drugo pitanje za predsednika Vlade Republike Srbije, u „NJuzviku“ smo pročitali jedan intervju članice ili bivše članice marketinškog tima SNS koji je radio iz raznih prostorija koje na raspolaganje daju simpatizeri SNS iz kojih se sistematski blate građani Republike Srbije zarad stranačkih interesa. Imali smo detaljan opis toga kako te ekipe rade, popularno ih u narodu zovu botovi, na koji način blate druge ljude, kako reaguju kada treba da prikriju kriminal i korupciju koja se tiče bilo koga iz vlasti, detaljno opisani scenariji. Pitanje, za predsednika Vlade da li je ta Srbija u koju veruje, da li je to ono što nam donosi budućnost sa njegovom vlašću, da blati građane preko organizovanih botovskih brigada.Treće pitanje za predsednika Vlade Republike Srbije, juče je na jednoj konferenciji za medije, kao predstavnik Vlade, na vladinoj konferenciji komentarisao kandidovanje pojedinih ljudi za, odnosno najavu kandidature za predsednika Republike. Saša Janković, ombudsman je najavio da će će se kandidovati za predsednika Republike i to je predsednik Vlade prokomentarisao kao zloupotrebu položaja, odnosno da političke poruke šalje sa državničkih funkcija. Pitanje za predsednika Vlade, zar ne vidi ironiju u ovome da on kao predsednik Vlade daje političke izjave koje nikakve veze nemaju sa radom Vlade? Komentariše druge koji koriste svoje slobodno pravo, pravo svakog građanina je da se kandiduju za bilo koju političku funkciju u državi.Takođe, da li će opomenuti ministra policije koji je dao veoma sličnu izjavu gde je kao ministar policije komentarisao kandidaturu jednog građanina Srbije za predsednika Srbije na narednim izborima? Isto pitanje i za ministarku Mihajlović, pošto je uradila istu stvar. Znači, praktično od konferencije do konferencije za medije koje organizuje predsednik Vlade konstantno blati političke protivnike, blati sve koji mogu da ugroze i koji će na kraju ugroziti i oboriti ga sa vlasti, zloupotrebljava svoju funkciju, govori o stvarima koje nikakve veze nemaju sa radom Vlade Republike Srbije. Komentariše ljude direktno, vređa ih na najgrublji mogući način. Naziva ih raznim imenima i onda se pravi kao da je žrtva u ovom celom postupku. Kontroliše medije, koristi ove bot brigade, odnosno organizuje ih na različitim mestima po Srbiji koji šire blato, blate ljude, provlače ih kroz tabloide i na takav način vodi politiku u Srbiji. Zar predsednik Vlade ne vidi koliko je ovo pogubno za Srbiju?Četvrto pitanje se tiče kandidata SNS za predsedničke izbore. Predsednik Republike je najavio da će objaviti da li se kandiduje za novi mandat do Božića. Nije prošlo ni 10 minuta nakon te izjave u kojoj je predsednik Republike takođe kazao da očekuje da će imati podršku SNS, da non-stop razgovara sa premijerom, odnosno sa predsednikom Vlade o tome. Deset minuta posle te konferencije za medije izlazi predsednik Vlade koji kaže, da će SNS odlučiti o kandidatu za dva do tri meseca. Pa, je pitanje da li predsednik Republike razgovara sa predsednikom Vlade? Da li se konsultuju i da li će, odnosno kada će predsednik Vlade prestati da maltretira građane Srbije i objavi im na koje izbore idemo i ko je kandidat SNS za predsednika? Zahvaljujem.Pošto koliko vidim niko se od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, daću pauzu do 14 časova.Zahvaljujem Hvala,